Dame i gospodo zastupnici, nastavljamo sa sjednicom. Na dnevnom redu je 1. Izvješće Mandatno imunitetnog povjerenstva a) Potvrđivanje odluke Mandatno imunitetnog povjerenstva o davanju odobrenja za pritvaranje i pokretanje kaznenog postupka protiv Branimira Glavaša zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Županijskog Državnog odvjetništva u Osijeku upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. b) Potvrđivanje odluke Mandatno imunitetskog povjerenstva o davanju odobrenja za pritvaranje Branimira Glavaša zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu istražnog suca Županijskog suda u zagrebu Zdenka Posavca. c) Potvrđivanje odluke Mandatno imunitetnog povjerenstva o davanju odobrenja za pritvaranje Branimira Glavaša zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Županijskog Državnog odvjetništva u Zagrebu upućenog putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Mandatno imunitetno povjerenstvo dostavilo je navedene odluke na potvrđivanje. Molim predsjednika Mandatno imunitetskog povjerenstva gospodina zastupnika Damira Sesvečana da uzme riječ. (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Molim vas u ime Kluba HSS-a pauzu od minutu kako bi mogli se očitovati prije nego krenemo sa raspravom o jednom važnom pitanju prije nego se krene.

Dobit ćete svojih 10 minuta nakon što…